Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! **Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 3. točko dnevnega reda, to je s****tretjo obravnavo****Predloga zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva v okviru nujnega postopka.** Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona in na razpravo in odločanje o amandmaju in členu. V razpravo dajem 36. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Okej. Ker ne želi nihče razpravljati, ne bo razprave. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 36. členu. Glasujemo.

73 poslank in poslancev, 48 jih je glasovalo za, proti pa 1. (Za je glasovalo 47.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Končali smo z odločanjem o amandmaju. Obveščam vas, da me je Zakonodajno-pravna služba obvestila, da je zaradi amandmaja, sprejetega v drugi obravnavi na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen, Vlada pa je že pripravila uskladitveni amandma k 55. členu, ki je objavljen na e-klopi. Želi o uskladitvenem amandmaju besedo predstavnik Vlade? Ne. Okej. Želijo besedo poslanke ali poslanci? Tudi ne. Torej ne bo razprave. Prehajamo na odločanje o uskladitvenem amandmaju Vlade k 55. členu. Glasujemo.

Zdaj pa prehajamo še na odločanje o predlogu zakona v celoti. Kolegica Muršič, vi boste v imenu poslanske skupine? Obrazložitev glasu. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. V imenu poslanske skupine. V zakonu, o katerem danes govorimo, imamo nujne vsebine in tudi tiste, ki ne sodijo v interventno zakonodajo, se pa Socialni demokrati krepko zavedamo, da moramo z novim letom urediti vsebino s prehodom na novo ureditev v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Danes smo bili in smo še vedno pred dejstvom, ali podpreti zakon ali ne. Na tem mestu si tudi Socialni demokrati ne zatiskamo oči, da so v zakonu dobre stvari – lažje privabljanje tujega kadra, razbremenjevanje zdravnikov, zagotavljanje stimulativnih pogojev za delo, vključevanje zdravnikov v izvajanje nujne medicinske pomoči in še kaj bi mogoče lahko našli. Seveda pa bi bilo treba vse te vsebine iz predloga usklajevati s socialnimi partnerji. Žal je pri tem socialni dialog umanjkal. Socialni demokrati pa smo v času zakonodajnega postopka vložili veliko napora, da bi zakonski predlog izboljšali, in veseli nas, da smo bili slišani pri določilu o zniževanju bolniških odsotnosti, ki je bilo za nas povsem nesprejemljivo.

pa nismo bili slišani. Po tehtnem premisleku bomo v poslanski skupini z grenkim priokusom zaradi načina sprejemanja in sestavljanja vsebin zakon podprli in hkrati tudi zahtevali, da se ne bo ukinjalo timov na podeželju ter da se košarica pravic iz zdravstvene blagajne ne bo zmanjševala, pričakujemo pa tudi ustrezne predloge ukrepov, s katerim bomo spodbudili večjo storilnost in dostopnost zdravljenja v javnih zdravstvenih zavodih. Hvala lepa.

Zakaj? Zato, ker se z ukrepi, ki so ciljno naravnani, v resnici povečuje dostopnost pacientov do zdravnikov in zato ker so to prvi koraki v smer, da bomo nekoliko stopili na prste dvoživkam oziroma tistim, ki so anomalija v tem sistemu in ki krnijo ta sistem in so pravzaprav eden izmed vzrokov, zakaj se čakalne vrste podaljšujejo. Kar se tiče tega, dolgotrajno bolni bodo seveda imeli tisto, kar jim gre. Moram reči, da smo se tukaj vse tri poslanske skupine enakopravno borile za to, tako da zahvala obema koalicijskima partnerjema. In še enkrat, zakon bomo odločno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Vi imate v lastnem imenu? V imenu poslanske skupine? Aha, v lastnem. Ima morda še kdo v imenu poslanske skupine?

Zdravstveni sistem lahko rešimo v bistvu vsi skupaj. In jaz mislim, da potrebujemo ozdravljenje največje epidemije današnjega časa, in to je pohlep. Jaz mislim, da potrebujemo predvsem reformo vrednot. Kolesje, ki se je ustavilo že pred dvema desetletjema, se ni premaknilo, zato sem danes ponosen, da

v redu. Potem prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

47.) (Proti 25.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 15. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 18. decembra, ob 12. uri. Želim vam lep večer in lahko noč! Hvala